Vladimir (HDZ)** Idem na sljedeću točku - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju Europske zajednice i Republike Hrvatske u pogledu sudjelovanja Hrvatske u programu

Nema rasprave. Zaključujem ovu točku dnevnog reda. Nađite te izraze i u ovome i u drugome slučaju,